Има кворум. Откривам пленарното заседание. Уважаеми дами и господа, предлагам на вашето внимание следния проект за: ПРОГРАМА за работата на Народното събрание за 20-22 октомври 2010 г. 2010 г. 1. Полагане на клетва пред Народното събрание от омбудсмана господин Константин Пенчев. 2. Предложение за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Против ли сте членството на Турция в Европейския съюз?”, с вносител - Инициативен комитет, и проект за Решение за произвеждане на национален референдум. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители. 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество. Вносител - Министерският съвет. 4. Второ четене на Законопроекта за данък върху застрахователните премии, приет на първо четене на 8 септември 2010 г. 2010 г. 5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет на първо четене на 14 юли 2010 г. г. 6. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приет на първо четене на 8 септември 2010 г. г. 7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите. Вносител – Министерският съвет.

съвет. 9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Вносител – Министерският съвет. съвет. 10. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител – Министерският съвет. 11. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител – Министерският съвет. 12. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносител – Министерският съвет. 13. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, приет на първо четене на 23 септември 2010 г. г. 14. Първо четене на Законопроекта за Сметната палата. Вносители – Менда Стоянова и група народни представители. 15. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, приет на първо четене на 8 септември 2010 г. 16. Парламентарен контрол, който ще започне с разисквания по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани и ще продължи с отговори на въпроси и питания.

Уважаема госпожо председател, предлагам процедура. Считам, че трябва да бъде защитен обществения интерес и в подкрепа на парламентаризма предлагам да се възползвате от правото си и да включите като точка в дневния ред – Изслушване на господин Цветан Цветанов – заместник

Господин Терзийски, разбрахме предложението Ви. По реда на чл. 99 няма друга възможност за провеждане на подобно изслушване, ако то не е направено във формата, установена практика вече имаме – да има вносител по съответния ред. Това са правилата на чл. 99 и следващите от нашия правилник.

на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, от името на Парламентарната група на Коалиция за България се предлага като точка в дневния ред на Народното събрание за периода 20-22 октомври 2010 г. да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, вх. № 054-01-74, от 15 септември 2010 г., с вносител Михаил Миков и група народни представители. Заповядайте, госпожо Манолова – в подкрепа на предложението. Уважаеми колеги, надявам се, че народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепят това предложение, защото касае един от основните предизборни ангажименти на тази политическа партия, а именно увеличението на вдовишките пенсии. Между другото, то трябваше да се случи, считано от 1 юли на настоящата година, но ние предлагаме ние предлагаме това да стане от 1 януари следващата година. Мисля, че е уместно да бъде включено в дневния ред, тъй като и без това в момента се обсъждат основните параметри на републиканския бюджет за следващата година. Ако приемем тази промяна в Кодекса за социално осигуряване, ще могат да бъдат направени съответните корекции в бюджета на държавното обществено осигуряване и в републиканския бюджет. Мисля, че ГЕРБ в условията на прозрачност и отговорност, каквито обещаха на българските граждани, е редно поне да разгледат този законопроект в пленарната зала, защото касае един поет техен ангажимент, между другото, ангажимент, който накара десетки български пенсионери да дадат гласа си за тази политическа партия. Неглижирането на един въпрос от подобен характер е проява на лош знак към избирателите, към хората, към българските граждани, които ви подкрепят. Моля ви, гласувайте в дневния ред за тази седмица да бъде включена промяната в Кодекса за социално осигуряване! Подлагам на гласуване предложението от името на Парламентарната група на Коалиция за България като точка в дневния ред в програмата за тази седмица да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносители Михаил Миков и група народни представители.

Благодаря ви. Госпожо Манолова, имате думата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Току що от светлинното табло стана ясно, че само един член на Политическа партия ГЕРБ поддържа програмата и предизборните обещания на тази политическа сила. Само един депутат от ГЕРБ наистина мисли да изпълни ангажимента си към българските пенсионери. Това, че колегите от дясната страна на залата нехаят за пенсионерите, не е нищо ново, но това, че ГЕРБ заявява ясно, че няма да изпълни своите ангажименти, мисля, че трябва да бъде чуто от всеки български гражданин. Тези 86 гласа „против” включването на Кодекса за социалното осигуряване в дневния ред означават, че 86 души народни представители от ГЕРБ казват на българските пенсионери, че няма да изпълнят предизборните си ангажименти. Ето какво означава това гласуване, нека да е ясно за всички. Формално искането ми е за прегласуване: дано поне още няколко души от Политическа партия ГЕРБ в тази зала имат ангажименти към предизборната си програма. Благодаря, госпожо Манолова. Подлагам на прегласуване предложението на Парламентарната група на Коалиция за България за допълнителна точка в програмата за тази седмица.

Постъпили са законопроекти и проекторешения от 13 октомври 2010 г. до 19 октомври 2010 г., както следва: - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Вносители са Яне Янев и група народни представители. Водеща е Комисията Комисията по правни въпроси; - проект за Решение за провеждане на национален референдум. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по външна политика и отбрана; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по земеделието и горите; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Вносители са Красимир Ципов, Николай Цветков и Цветан Сичанов. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред; проект за Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани; - Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси; - проект за Решение за приемане на Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България като програма за развитие на въоръжените сили и за определяне числеността на въоръжените сили. входящ номер на Народното събрание 002 00 56 от 18 октомври 2010 г., съм уведомена от министър-председателя на Република България, че с Решение № 752 на Министерския съвет от 2010 г. е оттеглен проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен за разглеждане от Народното събрание. От Европейската комисия в Народното събрание е постъпил Годишен доклад-2010 г. относно политиките на Европейския съюз за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2009 г. С писмо на председателя, годишният доклад е изпратен на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Материалът е на разположение на народните представители в Европейския документационен център и в Библиотеката на Народното събрание. На 19 октомври 2010 г. от Министерството на труда и социалната политика е изпратен актуализиран програмен формат на бюджета на Министерството на труда и социалната политика към проекта

С мое писмо материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по труда и социалната политика. Материалът е публикуван във вътрешната мрежа на Народното събрание. От Министерския съвет е получен Протокол за разногласията при проведените консултации на основание чл. 37 от Закона за общинските бюджети между Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в по проекта на Бюджет на Република България за 2011 г. в частта за общините. С писмо на председателя материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Същият е публикуван във вътрешната мрежа на Народното събрание.

от Президента на Републиката Георги Първанов и е обнародван във вчерашния брой на „Държавен вестник”. Отпада формалната пречка за полагане на клетва, поради което преминаваме към същата.

да спазвам Конституцията и законите на страната и да защитавам правата на човека и основните свободи,

Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение на основание чл. 41, ал. 2 от Правилника на Народното събрание дебатите и гласуването по точка втора да бъдат излъчвани по Българското Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко излъчване на дебатите по точка 2.

Уважаеми дами и господа, по предвиденото в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, в Народното събрание е внесена подписка с искане Народното събрание да приеме решение по въпроса за провеждане на референдум: „Против ли сте членството на Турция в Европейския съюз”. С мое разпореждане подписката е разпределена на водеща – Комисията по правни въпроси, и съпътстващи – Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и отбрана. Съгласно закона водещата комисия следва да излезе с проект за решение по подписката, а съпътстващите и водещата – със становище по въпросната подписка. Към днешна дата няма постъпили становища съобразно условията на закона и на нашия правилник по причина, че не е извършена проверка относно валидността от формална гледна точка и за законосъобразност на предвидените в чл. 13, ал. 2 условия за обсъждане на подписката от Народното събрание. Ще се позова, като директно възпроизведа нормата на чл. 13, ал. 2: „Народното събрание обсъжда подписката, ако тя отговаря на изискванията по чл. 10, 11 или 12”. В тези текстове има конкретни изисквания към подписката, но най-важното условие, за да бъде Народното събрание надлежно сезирано с обсъждането по същество на тази подписка, на която и да е въобще, е същата да бъде подписана от 200 хил. граждани с избирателни права. Тъй като е разменена кореспонденция по решение на Правната комисия, за което аз съм уведомена, от необходимостта Главна дирекция ГРАО да извърши такава проверка, но няма изрична законова разпоредба, която да задължава ГРАО да направи необходимото, за да можем ние да обсъждаме по същество подписката, предлагам на вашето внимание служебен Проект за решение относно извършване на проверка на подписка към предложение за произвеждане на национален референдум, както следва: „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на и във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Р Е Ш И: 1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка на данните от подписката на граждани, подкрепящи предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Против ли сте членството на Турция в Европейския съюз?”. Проверката по т. 1 обхваща записите от трите имена, ЕГН, постоянен адрес, при наличието на подпис. Ако в хода на проверката се установят 200 хил. коректни записа на подписи на граждани с избирателни права, Главна дирекция ГРАО прекратява проверката и уведомява председателя на Народното събрание за резултата. 3. Проверката по т. 1 се извършва по следния ред: а) главният секретар на Народното събрание предава по опис приетата от Народното събрание подписка с данните на гражданите, подкрепящи предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Против ли сте членството на Турция в Европейския съюз?” на упълномощен за целта служител на Главна дирекция ГРАО; б) след проверка на данните от подписката се съставя протокол в два екземпляра – за Главна дирекция ГРАО и за Народното събрание, който съдържа информация относно данните по чл. 12, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. След приключване на проверката председателят на Народното събрание уведомява водещата комисия и другите комисии, на които е разпределено предложението за произвеждане на референдум, за получените резултати, като им изпраща протокола по т. 3.” Моля за становище. Господин Шопов, процедура или изказване? Заповядайте Госпожо председател, изчетохте едното решение, което е внесено тази сутрин, доколкото виждаме. Това решение не ни беше предоставено предварително, за да можем да се запознаем с него и да вземем становище като парламентарни групи и отделни народни представители. Вие, мисля, премълчахте, и следваше да представите на вниманието на пленарната зала още едно друго решение, което хронологично е внесено преди това, което Вие прочетохте. Вие представихте второто решение, като че ли само то съществува, може би защото е внесено, както казахте, служебно, но такова понятие в нашия правилник не съществува. Това решение – другото, за което говоря, е внесено от Волен Сидеров и група народни представители от Парламентарната група на „Атака”. То Ви е раздадено. То е първото по ред и то е: „Съгласни ли сте Република Турция да се присъедини като държава членка към Европейския съюз?”. То е направено предвид разпоредбата в Закона за референдумите, накратко го наричам така, че Народното събрание може да преформулира въпроса, който е представен в подписката. Вие поставяте Вашето решение като процедурно, но тук – в този сложен възел от проблеми при провеждането на първия референдум в България по така представената подписка е трудно да се каже кое е по същество и кое нещо е по процедура.

процеса на гласуването ние считаме, че така както е по правилник – хронологически, то трябва да бъде представено - първо то за гласуване, и след това другото, което Вие нарекохте служебно и което логически е второто. Ето защо аз Ви приканвам да се спази процедурата, както при всички други дебати, и се даде думата на тези, които са представили проекторешенията, техните вносители, за обсъждане по същество, за да се отграничи в това обсъждане кое е по същество, кое по процедура. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Шопов. Само едно уточнение в Програмата, която ние приехме коректно е вписан и Проекта за решение за произвеждане на национален референдум с вносители Волен Сидеров и група народни представители от 13 октомври 2010 г. Това, което предложих на вашето внимание като проект за решение не е внасяно в Народното събрание. Това е мое мнение, че преди по същество да обсъждаме, Народното събрание трябва да е спазило предвидената в закон разпоредба, че, повтарям, чл. 13, ал. 2: „Народното събрание обсъжда подписката”. Това означава и проекти за решения, които са внесени към нея, в това число и Проекта за решение от Парламентарната група на „Атака”, ако тя отговаря” – подписката, „на изискванията по чл. 10, 11 или 12”. Разбира се, че на всеки ще бъде дадена възможност да се изкаже, да дебатираме по същество. Първо процедурата ли беше? Двама едновременно вдигнаха ръка ... Господин Казак, а след него по същество ще имате думата за изказване. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Процедурно искам да отправя възражение по допустимостта на Проекта за решение, внесен от група народни представители от „Атака”.

изрично е отбелязано кои са субектите, които могат да отправят предложение за произвеждане на референдум и то специално по проект на решение на Народното събрание, първо, не по-малко от една пета от народните представители. Проектът за решение, който е внесен от народните представители от „Атака”, не е подписан от една пета от народните представители, така че на това основание той не може самостоятелно да бъде внасян като проект за решение за произвеждане на референдум. А ако се позовават на вече внесената подписка за произвеждане на подобен референдум, то те също нямат право да внасят отделно проект за решение, тъй като изрично в текста на закона, в чл. 13, ал. ал. 4 е записано, че единствено и само водещата комисия представя проект за решение на Народното събрание. Не може извън водещата комисия народни представители да внасят проект за решение за произвеждане на референдум, извън водещата комисия, извън авторите на подписката, така че на това основание Ви моля да отпадне Проекта за решение от дневния ред, тъй като той е недопустим. Благодаря. Заповядайте, обратно становище. Уважаеми колеги, Четин Казак абсолютно неправомерно и превратно обръща и тълкува това, което ние сме направили с нашето решение. Ние изобщо не се позоваваме на правото за предизвикване на референдум от 48 народни представители, които да представят решение. Аз преди малко в становището си от името на парламентарната група заявих неслучайно, че нашето предложение за решение се основава на подписката във връзка с тези 330 хил. подписа. Това е другият, алтернативният начин, за който Четин Казак говори, за предизвикване на референдум. Ние не се позоваваме на него. Също така той неправилно тълкува и това, което пише в нашия правилник и в закона, като казва, че само водещата комисия – Правната комисия, можела да представи проекторешение. Там не е записано „само”, а „представя проект за решение”, и то представя проект за решение тогава – забележете, колеги – когато водещата комисия се произнася. Тази водеща комисия би могла да бъде и Комисията по външната политика. Между другото този въпрос също стои – защо водещата комисия е Правната комисия? Така е определено и това е друг въпрос, тук също можем да спорим. Тогава, когато водещата комисия не се е произнесла, нормалното е, че група народни представители или цялото Народно събрание има още по-голямото право, тоест който има правото на

това, че има подписка от 33 хил. души – на това основание, и на основание на това, че всеки народен представител, или както е в случая, група народни представители, внасят проект за решение в тази връзка относно референдума. Благодаря ви.

задача. Не виждам защо трябва да се гласува такова решение. втората част „и Проект за решение за произвеждане на национален референдум” с вносители: Волен Сидеров и група народни представители, по съображенията и мотивите, които той посочи. Гласували

Не се учудвам, че петата колона на Турция, в лицето на казаковците, предложи да отпадне проекторешението на „Атака” да се гласува да има референдум „за” или „против” Турция в Евросъюза. Учудвам се, че мнозинството от ГЕРБ подкрепи едно антибългарско предложение, направено от петата колона на Турция в България – Движението за права и свободи. Това е за учудване и това е много лош знак.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, правя процедура по начина на водене. Току-що чухте едно откровено противоконституционно изказване от лидер на парламентарна група в Четиридесет и първото Народно събрание. Уважаема госпожо председател, моля Ви, в такива ситуации незабавно да отправяте забележка на народните представители, които си позволяват подобен род квалификации. Движението за права и свободи е българска партия, в която членуват български граждани, при това равноправни български граждани, които за 20 години са отстоявали единствено българския национален интерес. Струва ми се са го правили доста по-добре, в сравнение с много други също така български партии. Да бъде наречена тази партия „пета колона”, на която и да е друга държава,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да направя процедура относно начина на водене от председателката на Народното събрание. Аз разбирам, че господин Сидеров ви е почти коалиционен партньор, но за втори път се появява пред нас в циркаджийско облекло. Това не е цирк или лудница, да излизаме тук по якета, по дънки и т.н. (Шум и реплики.) Всички трябва да спазваме и да пазим етика в Народното събрание. Така ли ще издигнем парламентаризма в България? Като излизаме по якета и по дънки. Много Ви моля, правете забележка и не давайте думата на хора, които не са с костюм и вратовръзка от мъжете (реплики: „Е е е!”, шум) и в добро облекло, което отговаря на народните представители. Иначе, колеги, да не се заблуждаваме защо е паднало нивото на Народното събрание. Благодаря, господин Великов, но считам, че по тези въпроси следва да се произнася постоянната комисия, която отговаря за етичните правила и норми. Нямам правомощие по правилник да коригирам начина, по който народните представители се обличат и преценяват, че това облекло е подходящо за пленарната зала. Заповядайте, господин Димитров. ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Считам, че въпросът, който трябва да разгледаме днес, е чисто юридически, а не политически, а именно - трябва ли да изследваме дали в тези 200 хил. подписа има подписите, които са задължителни по закон. Действително смятам, че има празнота в законодателството, но в никакъв случай това не трябва да е основание да заобикаляме закона. Ето защо становището на цялата Парламентарна група на ГЕРБ е, че в крайна сметка проектът за решение, който предложи и председателят на Народното събрание, водят оживен разговор.) Призовавам всички да подкрепят този проект за решение, тъй като няма друга процедура и друг начин, по който да изследваме дали са налице тези 200 хил. валидни подписа, които се изискват от закона. Благодаря ви.

Господин Иван Костов.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, аз искам да изразя съжаление от името на нашата парламентарна група, че към такъв изключително важен въпрос не не се отнасяме с необходимото внимание и уважение към българските национални интереси. Това се превръща в една разправия по отношение на процедури, а въпросът е по същество. Преди да премина към въпроса по същество, искам да кажа, че Парламентарната група на Синята коалиция няма да подкрепи и няма да гласува въобще така направеното процедурно предложение, защото то не е издържано. Това е работа, която е трябвало да се свърши и не е работа на Народното събрание – тук имат основание тези, които го казаха. Зад процедурата се скрива един много важен дебат и за него искам да кажа няколко думи. На 3 октомври 2005 г. Европейският съюз направи огромен компромис и започна преговори с Република Турция, която беше окупирала част от чужда територия, не изпълняваше протоколите от Анкара и създаде огромно напрежение в региона. Започнаха преговори, без Турция да е изпълнила критериите от Копенхаген. Това е самата истина. Тогава българската политическа класа не реагира въобще, ако изключим гласовете на реформаторската десница. тогава ние обявихме своята позиция. Сега, без да навлизам по същество, но искрено заявявайки, че се надявам да се проведе този дебат за българските интереси

Тези неща трябва да стигнат до съзнанието на българските избиратели. Има открити много тежки въпроси между България и Република Турция и нека да не си затваряме очите за това, защото за тези тежки въпроси, трябваше да се произнесе и комисията, която трябваше да определя начина, по който се урежда изборното право в България. Аз не знам тя колко е отчела това, че Република Турция използва турските общности зад граница като оръдие за намеса във вътрешните работи на други държави, включително на Република България. Това е съвършено очевидно за всички, които са се занимавали с българска политика. Турската държава използва нерешени въпроси и отлага нерешените въпроси, за да блокира развитието на българо-турските отношения, като например въпроса за обезщетенията, по които по които Турция е в състояние на страна, която ги дължи, по отношение на българските граждани – говоря за процеси, станали в началото на ХХ век. Тези въпроси не могат да бъдат затваряни така, защото те трябва да получат своето решение. Защо ние казваме, че трябва да се проведе този дебат и той трябва да започне още сега да се води, за да може българските граждани да проследят в каква степен българските политици са защитили техните интереси, ако се стигне до един момент, в който Европейският съвет ще предложи или предложи, ако се стигне, да се подпише договор за присъединяване на Република Турция към Европейския съюз? Тогава, ако това нещо се случи, българските граждани трябва да са в състояние да решат този изключително важен исторически въпрос. Парламентарната група на Синята коалиция се обявява „за” референдум. Ние сме се обявили „за” референдум още през далечната 2005 г. През 2006 г. сме потвърдили тази позиция и сега предлагаме точната формула на решението – ако в резултат на водените преговори Европейският съвет реши да предложи на договор за присъединяване на Република Турция към Европейския съюз, позицията на българското правителство относно подписването, да се вземе след провеждането на референдум сред българските граждани. Благодаря ви за вниманието. Няма. Изказвания? Господин Местан. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, ние сме в режим на обсъждане на проект за решение, с който да се възложи на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството...

каква е точката от дневния ред, защото след приемането на процедурата на господин Четин Казак, втората част от тази точка от дневния ред отпадна. Аз мисля, че остава

И няма точка – Проект за решение, който предложихте Вие. Такава точка нямаме в дневния ред. Нарочна точка няма. Това беше във връзка с тези предложения, които са подадени като процедурно, служебно предложение. Аз предложих този проект, обяснявайки защо комисиите не са постъпили със становища. Да. В случая дебатираме върху Вашето предложение, заедно с точката от дневния ред или само по точката от дневния ред? Твърде е важно коя е точката от дневния ред, за да съобразим изказването си, защото моето изказване ще бъде едно, ако обсъждаме по същество предложението на инициативния комитет за провеждане на референдум със съответния въпрос и съвсем друго ще бъде това изказване, ако е във връзка с този проект за решение, който ни бе раздаден по време на Председателския съвет. Аз смятам, че наистина трябва да бъдем една идея по-отговорни, защото за първи път българско Народно събрание обсъжда проект за Решение за насрочване на референдум по една много важна тема. Понеже законът позволете ми да използвам съкратеното наименование на закона, условно Законът за референдумите, в редица свои разпоредби съдържа определени условия, на които да отговаря тази подписка, собствено това са членовете 10, 11 и 12, които съдържат... Всъщност става въпрос за три условия – в подписката да са участвали български граждани, най-малко 200 000 на брой и те да са имали избирателни права. Законът не урежда по никакъв начин, няма и дума в закона за процедурата, по която да се провери дали са покрити условията, за да е допустимо разглеждането на предложение на инициативен комитет за провеждане на референдум. За съжаление това наистина е бяло петно в закона. С това трябва да се съгласим! Аз няма да влизам в спор дали този въпрос е можело да се реши, в периода от внасянето на подписката, до днес. Днешният ден е крайният срок, в който Народното събрание по закон, трябва да се произнесе по този въпрос. Не влизам в тази тема, защото не се смятам за компетентен, но съм дълбоко убеден, че трябва да се снемат абсолютно всякакви съмнения за редовността на подписката по една много важна причина. Това не е каква да е подписка, която да бъде просто някакъв ориентир за съответните институции в България или власти, при вземане на едно, или друго решение. Това не е просто подписка, граждански коректив или официализирано мнение на български граждани, с което – било законодателният орган, било изпълнителната власт, да съобразят едно или друго свое решение. Това е подписка, с която се ситуира практически нов субект, на законодателна инициатива. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо председател! Има смисъл да се припомнят тези азбучни истини, защото пак повтарям, това е прецедент. За първи път обсъждаме толкова отговорен проект за решение и не мога да не повторя, че тази подписка практически ситуира нов, трети субект на законодателна инициатива. По Конституция това са народните представители и Министерският съвет. Мисля, че по някои текстове имаше някакво право и президентът при много ограничени условия. Сега се ситуира трети субект. Това е по същество внасяне на законопроект, защото резултатът от тази инициатива ще има, по силата на този закон за референдумите, задължителен характер за нас, тоест тоест целокупният български народ ще бъде ситуиран като единен законодателен орган. Да не влизаме повече в теорията на референдумите, защото, мисля в тази зала, всички мои колеги са достатъчно компетентни по тази тема. припомняме тези, на пръв поглед, азбучни истини, защото е много важен въпросът чия е отговорността за резултата от всенародното запитване? Когато целият народ е ситуиран като единен субект кой е отговорен за резултата от допитването, ако той не се окаже в съответствие със стратегическите национални интереси на България? Народът не може да бъде отговорен! Отговорни са представителните власти. Тяхната отговорност се явява социалният отдушник. Затова по отношение на този инструмент, наречен референдум, отговорността на законодателния орган е именно в преценката по същество – да се проведе или не, първо. А преди това забележете: дали са снети всички съмнения, че въобще са налице условията за обсъждането на подобна тема, тоест има ли минимум 200 хиляди подписа, повтарям вече условията – на български граждани с избирателни права. Това безусловно трябва да се удостовери. Защо не е направено – е друга тема? Но, трябва да се направи! И това е несъмнено. И в тази връзка, ние ще подкрепим вашия проект за решение, госпожо председател. Не, защото имаме някакви скрити мисли, да се отложи във времето взимането на това решение. Не! Рано или късно парламентът и всяка политическа сила ще поеме тежкия кръст на своята отговорност по тази тема. И едва тогава, ако сме в процедура на обсъждане по същество, на конкретен проект за решение за провеждане на референдум, с коректно формулиран въпрос, защото този въпрос, който сега обсъждаме, не е формулиран коректно. На мен не ми е известно да съществува държава Турция през ХХІ век. Струва ми се, че има една държава, съседна на нас, която е Република Турция. Разликата е огромна, и струва ми се, че елизията на република никак не е случайна, защото тя също цели да внушава определени неща. Само две изречения по същество. Ще бъде жалко, ако и други политически сили в 41-то Народно събрание, макар и с други думи и изрази, се окажат говорители на Волен-Сидеровата теза за Петата колона. (Реплики.) Ще бъде много жалко! И понеже ми помагате с изреждането, второто, което ще кажа, това наистина беше първото, е: смятаме, че Република България има стратегически интерес всички нейни съседки да са покрили европейските стандарти за демократичност. Република България има стратегически интерес, от тази гледна точка, да граничи с държави – европейски, покрили европейските норми и стандарти и на тази база придобили статут на членки на Европейския съюз. Ако една държава, независимо дали това е Хърватия, Република Македония, Република Сърбия, Република Албания даже, разбира се, и Република Турция, ако тези държави са покрили всички стандарти на Европейския съюз, за членство в Съюза, ако са покрили не само acquis communautaire, но са транспонирали европейското право в своето вътрешно право, не би следвало да имат никакви други съображения от историко-психологически или, ако щете митологически характер, които да оправдаят позиция „против”. Трето, с което завършвам. Наистина малко по-внимателно с този инструмент – референдума. Защото, когато имаме избирателно отношение към референдумите, рискуваме да поемем отговорност, ако не днес – утре, от от позиция, може би, на преки носители на отговорността за управлението на страната да ни пресрещнат инициативи за референдуми, които да не са в съответствие с политическите позиции на една или друга партия. Да бъдем далновидни и да не ограничаваме погледа си само в конюнктурата и във временния интерес, защото допуснем ли по стратегически важни за страната теми да подменим политическата си отговорност и се скрием зад референдума, знаейки предварително какъв е резултатът, ще трябва да сме наясно, че подобна участ ще ни сполети и по други теми, които няма да са в съзвучие с интереса ни. Затова призовавам към повече отговорност, към повече далновидност и по-малко емоции, по-малко исторически митологеми. Благодаря за вниманието.

премиер на правителство подкрепяно от НДСВ и ДПС, веднага след започването на преговорите с Република Турция с Европейския съюз, когато се говореше, че тези преговори ще бъдат преговори с отворен край кого пита той, как формира позиция, че се обяви в подкрепа на България за членството на Турция? Кого пита?! Коя институция?! Кога в Народното събрание се състояха тези дебати?! Откъде почерпи той убеденост, че изразява солидна, претеглена, преценена, умна, държавническа политика? Президентът застана зад него – господин Георги Първанов, девет години президент! Покри тази позиция! Кого питаха те? Кога на Консултативен съвет за национална сигурност се е обсъждал този въпрос сериозно от гледна точка на сигурността? Кога Съветът за икономическо развитие разглеждаше въпросите от гледна точка на икономическото развитие на страната? Кога тези неща са се случили, за да се формира тази позиция? Добре, че дойде тази смяна на тройната коалиция, защото по време на последното си посещение в Република Турция премиерът Бойко Борисов коригира тази позиция и каза, че подкрепя процеса, в който Турция ще върви по пътя към европейското членство, което е съвършено друго нещо.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Костов! Ние с Вас, говоря за СДС и ДПС, не попитахме под формата на референдум българския народ за членството на България в НАТО, защото не трябваше да го правим. Аз имам доблестта да заявя от тази трибуна – не трябваше да го правим, защото знаехме резултата от това допитване. Той за съжаление щеше да бъде – не! Много трудно узря България за необходимостта за членство в НАТО. През 1999 г., когато трябваше да се вземе стратегическо решение за даване на коридор на натовските военновъздушни отново от ляво, бяха в състояние за кратко време да съберат, уверявам ви, над един милион подписа за провеждане на референдум. Те внесоха официално предложение за провеждане на референдум, поискаха, изразиха такава позиция. Вие като носители на властта, ние като опозиция – ДПС, отказахме този референдум, защото ако тогава вие бяхте същият апологет на референдумите, какъвто сте днес,

за евроатлантическото си развитие. Нямаше да бъдем членки на НАТО. Днес нямаше да бъдем и в Европейския съюз. Затова призовах да нямаме конюнктурно отношение към този инструмент на пряката демокрация, да бъдем еднакво отговорни и днес, колкото сме били отговорни и през 1999 г. Благодаря за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Действително е важно, първо, да уточним какво точно дебатираме днес в пленарна зала, защото със сигурност няма български гражданин, който да не се вълнува от българската позиция по отношение на перспективата на нашата съседка Република Турция за членство в Европейския съюз. съюз. След като по ваше предложение има точка в дневния ред за формиране на позиция на парламента по отношение на произвеждане на национален референдум с въпрос: против ли сте членството на Турция в Европейския съюз? би трябвало да дискутираме по същество инициативата. Защото тези над 300 хил. подписа, които са събрани, изискват своето уважение и парламентът трябва да се произнесе по отношение съществото на въпроса, по отношение на това дали сега е моментът да се произвежда референдум? Би трябвало, ако сме сериозни към тази тема, тук, да бъде и българското правителство и да заяви своята позиция. Затова предложението за решение, което Вие прочетохте решение на Народното събрание, което да задължава дирекция в министерството да извърши това, което е длъжна да извърши, е просто бягство от съществото на дискусията, отлагане на нещата във времето и това не е подход. Парламентарната група на Коалиция за България трудно би подкрепила това решение. Бихме искали Народното събрание, всички групи и правителството да заявят своята политическа позиция по отношение на инициативата, като отношение към тези хора, които са се подписали под тази инициатива, да формулираме и по-цялостна политическа позиция на българския парламент, за да знаем кой каква отговорност носи, какви позиции заема. Все пак, след като дискутираме точката както е записана в Програмата за работата на Народното събрание, бих искал да кажа няколко неща по същество. Първо, нека да припомня, че Република Турция е заявила своето желание и кандидатура за членството в Европейския съюз още през 60-те години на миналия век. Преговорите на Европейския съюз с Република Турция за евентуално членство започнаха преди България да стане член на Европейския съюз, тоест това е ангажимент на Европейския съюз, формулиран и поет от Евросъюза преди нашето членство,

Първо, водят се преговори по повече глави – по 35 глави. Второ, преговорите действително са с открит край, край, открит финал. Самият процес на преговори не гарантира членството на Република Турция в Европейския съюз по никакъв начин. Затова би трябвало България като държава – българското общество, да се произнесе за нашата позиция за членството на Република Турция, след като евентуално и ако приключат успешно преговорите на Европейския Защото членството на една страна в Европейския съюз е, на първо място, избор на самото общество на тази държава – иска ли да живее по европейски правила и стандарти във всяко едно отношение, в това число са и политическите критерии. И, второ, ако се явява такава воля, изпълнило ли ги е реално и на тази база може ли да бъде член на Европейския съюз.

но и за самия Европейски съюз. Защото ако Република Турция влезе, Европейският съюз за първи път ще има една от най-големите страни с най-голямо население, с перспективата на най-голямо население, в която преобладаващата религия е ислямът страна, която към този момент очевидно не изпълнява все още критериите за членство в Европейския съюз. А дали ще ги изпълни – изцяло е открит въпрос. Разбира се, стои въпросът доколко самият Европейски съюз ще е способен, след толкова разширявания, да абсорбира, да възприеме това общество в своето семейство. Защото не е тайна, че и сега във всички европейски страни се водят дебати по тази тема – и във Франция, и в Германия, и няма защо да се правим в България, че този въпрос не съществува. Ние не бива да бягаме от него, а да формулираме ясни позиции и перспективи и да решаваме въпроса – дали с парламентарно решение за ратификация или с референдум, след като и ако приключат успешно преговорите на Република Турция, които се водят с Европейската комисия. Но искам да кажа още нещо. Много се спекулира с много исторически емоции и със страхове на българските граждани, свързани с вчерашния, и с днешния, и с бъдещия Решението, което вземе България – българското общество, дали с парламентарна позиция с ратификация, дали с референдум, трябва да бъде взето с отворени очи,

или дори инициативата на ВМРО, която аз уважавам, но смятам, че е абсолютно конюнктурна в този момент – за да се покаже активност на партията? Спекулира се много с темата „Тракийски бежанци”, тяхната съдба, компенсациите, с историческата болка на със сигурност стотици-хиляди тракийци и техните наследници. Искам да припомня, че Парламентарната група на Коалиция за България е поставяла този въпрос далече преди да съществува партия „Атака”. Вижте декларации на Коалиция за България м. октомври 2004 г., призоваващи българското правителство да постави и реши този въпрос в двустранните отношения. И този въпрос е открит. Искам да кажа, че преговорите на Турция за членство в Европейския съюз дават допълнителен инструмент на Република България и на българското правителство да намери решение по този сложен и открит въпрос в контекста именно на преговорите и изпълнението на европейските стандарти. Досега от 35 глави е затворена само една глава. Това е теза в подкрепа, че няма какво сега да се определя референдум. Не са отворени и такива ключови глави като „Вътрешен ред”, „Правосъдие и човешки права”, „Свобода и сигурност”, „Образование и култура”, „Външна политика и политика на отбрана” и др., което показва, че действително в рамките на преговорите по всяка глава България, като страна член, има право да постави своите въпроси, да ги включи в общия европейски дневен ред като, ако щете, условия към Република Турция. И това е направено от предишното правителство.

обезщетяване имотите на тракийските бежанци. И когато се стигне до съответната глава, България ще го повдигне отново. Европейската комисия е информирана за това. Това е инструмент за постигане на наши цели, които са важни национални цели. Освен всичко останало, искам да припомня, че депутати именно от левицата, от групата на социалистите и демократите, сред които Евгени Кирилов,

сега на референдум по тази тема с предизвестен край, без достатъчна информираност и осъзнаване от страна на българското общество по този въпрос за всички плюсове и минуси, би намалило нашите възможности да решаваме открити въпроси, които стоят между България и Република Турция. Затова смятаме, че би било грешно сега да се провежда подобен референдум, защото той ще ограничи инструментите, с които България разполага. Затова трудно бихме подкрепили проекта за решение, който предлагате, което чрез процедурни въпроси отлага същината на политическата дискусия. Ако ще водим политически дискусии и вземем отговорно решение на Народното събрание, би трябвало това да стане, когато тук е българското правителство, да се постави, ако щете, и мандат пред него, въпреки че предишното правителство формира работна група и натовари с ясен мандат външните работи и всички други институции по всички открити въпроси, които стоят между България и Република Турция. Преди изборите се проведе първото заседание на общата работна група между българското правителство и турското правителство. Аз не съм чул да е проведено след изборите второ заседание на тази група. Това е открит въпрос, по-скоро – риторичен, към българското правителство. Смятам, че политизирането и партизирането на дребно на един на един изключително важен за бъдещето на България въпрос действително не е работещо. Бих помолил също така представителите на управляващата партия ГЕРБ да формулират и заявят своята позиция, а не да се крият зад процедурни отлагания, защото след два или три месеца, като натоварим ГРАО, нали пак трябва да опрем до същинска дискусия? Дайте да знаем кой каква отговорност поема, какви аргументи излага и да знаем какво прави Народното събрание. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания

Благодаря е приет Законът0 за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – едно безспорно достижение на гражданското общество и на развитието на демократичните процеси в България. Има приет закон, който урежда начина, по който чрез референдум може да се осъществява пряка демокрация на гражданите за участие по въпроси от държавата власт и управление. По силата на този закон в Народното събрание постъпва подписка, за която същият този закон, развит в неговите текстове,

и проекти за декларации. В същото време в този закон се казва, че „в тримесечен срок от постъпването на подписката – точното записване е „до три месеца”, Народното събрание приема решение по предложението за референдум”. Преди това, в предходните текстове е казано кой изготвя проекта за решение, какво може да прави пленарният състав на Народното събрание, а именно – да преформулира този проект, но навсякъде се говори в единствено число „проект за решение”. И по същия този закон проектът за решение трябва да бъде предложен на нас – народните представители, от водещата комисия. В ситуацията, в която изпадаме, когато за първи път се сблъскваме с прилагането на този закон, водещата комисия не предлага решение. Днес в дневния ред не е включена точка „Обсъждане на решение за еди какво си във връзка с подписката”. От друга страна, аз имам задължение по закон да предложа обсъждане до три месеца, затова точката е формулирана като „Предложение за произвеждане на национален референдум”, защото до момента това имаме имаме постъпило в Народното събрание. Може ли водещата комисия, без значение коя е тя, и останалите съпътстващи комисии, да излязат със становище, а водещата да изготви и проект? Не може, колеги. колеги. За да дебатираме по същество нещо, с което аз съм абсолютно съгласна с господин Костов, че по такъв важен въпрос трябва да има дебат и той да се състои тук, в пленарната зала, съгласна съм и с господин Станишев, че това трябва да стане и с участието на членовете на кабинета, но това можем ние, народните представители, изпълнявайки същия този закон, гласуван не от Парламентарната група на ГЕРБ, а от други парламентарни групи, които са били тук в състава на 40-то Народно събрание, само когато имаме категорични доказателства – ние, Народното събрание, че са изпълнени условията, които предвиждат редовност на тази подписка.

След като Правната комисия на 1 септември т.г. излиза с единодушно решение, че трябва да се извърши проверка, за да знаем дали валидно Народното събрание е сезирано с тази подписка, дали има подписка в юридическия смисъл на думата, тоест дали в нея се съдържат 200 подписа със съответните данни на граждани с избирателни права, другото са списъци, колеги, това е подписката, излиза с предложение, че нито еднолично народен представител, нито Правната комисия може да отговори на това условие – императивно, задължително по закон. Те предлагат да разпоредя изпращането на подписката до ГРАО за извършване на горепосочените действия. с мое писмо до министър Плевнелиев, позовавайки се на фактите, а именно внасянето на подписката, обсъждането й в Правната комисия, предложението й за извършване на проверка, аз пиша следното: „Във връзка с това Ви моля да разпоредите на Главна дирекция ГРАО да извърши необходимата проверка. Надявам се проверката да бъде извършена във възможно най-кратък срок. Организацията по предоставяне на подписката ще бъде осъществена от главния секретар на Народното събрание” и т.н. Следват две кръгли маси в Народното събрание, едната инициирана от Гражданско сдружение „Болкан Асист” във връзка с този законопроект. Следва нарочно обсъждане с Инициативния комитет

в което се казва: „Във връзка с Ваши писма – цитират се номера и пр., защото върви епистоларна форма, в писмен вид си кореспондираме с ГРАО – ГРАО е във възможност да извърши проверка” и описват процедурата, по която да се извърши проверката.

е извън функционалните задължения на Главна дирекция ГРАО и като административна услуга следва да бъде финансово обезпечена във връзка с влагането на допълнителен труд и разходи за издръжка”. Тук сега се поставя въпросът: има ли законно задължение, което да накара ГРАО да извърши тази проверка? закон има един параграф втори, който казва, че за неуредени хипотези се прилага в конкретния случай – по искане за национален референдум, Законът за избор на народни представители. Но тук аналогията е несъотносима и не може да сработи.

Кой да бъде субектът, който да подпише договора с ГРАО и да плати? Не бягам от отговорност. Ако кажете, че това е председателят, аз ще го подпиша. Но утре идва одит и се поставя въпросът на какво основание, въз основа на кое мое правомощие и въз основа на коя законовата разпоредба се извършва такъв договор. договор. Без тази проверка, нека да бъдем откровени и коректни, нека преди политическото говорене да се абстрахираме от повода, който поставя въпроса за прилагането на закона, защото след него идват и други подписки. Ние трябва да знаем дали при така действащия закон Народното събрание може да дебатира по същество. Моят отговор е „Не може” и той е, защото днес нямаме проект за решение.

Позволих си няколко пъти да цитирам разпоредбата, че само когато подписката отговаря на условията, тогава ние можем да я обсъждаме по същество. Тогава може да има дебат, тогава можем да преценяваме дали е преждевременен или не въпросът,

дали има право да откаже или няма съответната администрация в Регионалното министерство - затова просто се позовавам. Ако съм имала основание, на което мога да ги задължа да направят тази проверка, досега да съм го направила. Но аз нямам, не мога да намеря - ако греша, подскажете ми въз основа на кой текст от закона мога да накарам администрацията да извърши тази проверка. Без да я има тази проверка колеги, какво дебатираме, ако не сме сезирани? Ако няма валидни 200 хиляди подписа на граждани с избирателни права, какво дебатираме ние? Има условия, които трябва да се случат, за да можем да вземем позиция по същество. Колкото по-бързо решим този въпрос, ще дадем възможност проверката да бъде извършена, след което резултатът от нея ще бъде предоставен на комисиите, на които е разпределена подписката, водещата ще си свърши работата - ще излезе с предложение за решение, това предложение ще влезе в пленарната зала и тук вече отговорно, политически, така както и отляво, и отдясно идват призиви, всеки открито и честно от името на политическата сила, която представлява, ще си изложи аргументите.

проект за решение, проект за декларация. Къде е проектът за решение? Не ви разбрах - защо няма проект за решение? (Реплики от КБ.) Ако има някой от вас, който се чувства компетентен - като погледне едни списъци, да каже дали са изпълнени условията на закона, аз съм готова по съответния ред да му делегирам права, той да дойде и да каже: има валидна подписка, влиза в залата. (Реплика от КБ.) Затова ви моля - нека да стъпим на достижението, което безспорно вече го има този закон; нека вътрешно отговорни да споделим мисълта, че не всичко е перфектно в законодателството и не на всички поставени въпроси има отговори. В конкретната ситуация сме в една такава хипотеза. Нека да изпълним самия този закон, да се убедим, че няма пречки Правната комисия да излезе с проект за решение и тогава тук, в тази зала, да се изговори онова, което гражданите очакват от нас.

Уважаема госпожо Цачева, уважаеми колеги! Съжалявам, че след смислените и по същество изказвания на господин Станишев и на господин Костов отново връщаме дебата в изходната му точка, а именно по процедурата. Не искам да навлизам в сложните взаимоотношения, които имате Вие с председателя на Правната комисия, не искам да адвокатствам на госпожа Фидосова (възгласи „Е-е-е!” от ГЕРБ), но за честа на Правната комисия ще кажа, че тя обсъди този въпрос още през м. юли. Тогава Правната комисия взе решение да бъде извършена проверка на подписката. Ако Вие бяхте изпълнили това решение, щяхте да влезете в тримесечния срок, който имате като ангажимент на председател на Народното събрание подписката да бъде проверена и проектът за решение, който своевременно щеше да бъде изготвен от Правната комисия, да влезе за обсъждане в тази зала. Освен това, несъстоятелно и Вашето твърдение, че в Закона за референдумите не е посочен механизъм за проверка на подписката, защото § 2 препраща към Закона за избор на народни представители, където са ясни процедурите и правилата за проверки на подписки, както, между другото, се случва и с подписките за издигане на независими кандидати за народни представители, в подкрепа на различни политически партии по време на избори и пр. По какъв начин ще се извърши финансирането е вторичен въпрос и той не може да Ви служи за алиби за това, че не сте изпълнили законовото си задължение в тримесечен срок да е проверена подписката и Народното събрание да се е произнесло по това искане на 200 хиляди души български граждани! Това е неуважение към хората, които са поискали този референдум! Има различни варианти, по които да се заплати, ако се стигне до плащане на ГРАО при изпълнението на това негово законово

Благодаря. считам, че ако не бяхте хабили време и енергия да следите взаимоотношенията ми с председателя на Правната комисия, щяхте по-внимателно да вникнете в конкретните разпоредби на закона и да разберете, че в него няма задължение за председателя да проверява валидността на подписите. се отнасям с уважение към всяко мнение, в това число и на човек, който е ангажиран с този законопроект, визирам господин Янаки Стоилов, аз съм потърсила и него с молба за съвет - не се срамувам да го призная, как да се излезе от ситуацията. Не бих искала да го правя тук, в залата, но просто ме предизвикахте. Той беше толкова откровен да сподели, че сте приели закона след две години отлежаване в Народното събрание, на 29 май, в последните дни на Четиридесетото Народно събрание, с убеждението, че няма да го прилагате вие. Този закон в този му вид не работи, госпожо Манолова и Вие го знаете много добре като юрист! Затова нека да бъдем отговорни! Има внесени предложения от миналата седмица за изменение и допълнение на закона. И не са само тези текстовете, които са коментирани там. Ако наистина искаме да дадем възможност на гражданите пряко да участват в държавната власт, да имат отношение към местното самоуправление, нека да направим така, че този закон действително да работи. Не ми цитирайте какво е трябвало и как да направя - позовете се на правно основание, на което е трябвало да го направя! Не възразявам да ви се делегират тези права, ще направя справка, да видим вие какво бихте направили за тези три месеца. Мога ли аз да задължа някого да извърши тази проверка? Така че когато се търсят интриги, нека да бъдем малко по-отговорни. Това е, което мога да предложа. Аз съм длъжна да спазя закона и в тримесечния срок да поставя проблемите пред Народното събрание. Оттук насетне каквото реши представителната демокрация по този въпрос. Вие вече сте се произнесли веднъж, когато сте приемали закона. Сега малко замълчете, защото този закон в този му вид не работи!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От огромна част от изказванията пролича, че в тази зала референдумната демокрация не се цени. Много от народните представители искат да продължи референдумната демокрация да бъде в мазето на Народното събрание, така както беше и при подписката с 500 хил. подписали се за И сега те правят всичко възможно тази подписка отново да има същата съдба – да отиде отново в мазето на Народното събрание, и никога да не се отпуши процедурата за лесно и бързо свикване на референдуми. Знам кой се страхува от това. Това е ясно на огромна част на българските граждани. И тук искам да отворя една скоба и да кажа, че прави чест на председателя на Народното събрание Цецка Цачева, че намери сили да постави този въпрос за разглеждане тук – вътре в пленарната зала, защото това отпушва процедурата и дава възможност да се направи още един ход напред, тоест ГРАО да провери тези данни и, ако има необходимите 200 хил. подписа, да се задвижи процедурата. Съжалявам за някои народни представители, от чиито изказвания се вижда въпиюща въпиюща некомпетентност, но не може да се препраща към изборното законодателство, поради простата причина, госпожо Манолова, че съгласно изборното законодателство на Република България компетентният орган, който възлага проверка на ГРАО е ЦИК, а не председателят на Народното събрание. Председателят на Народното събрание не може да си оторизира сам нещо, което законът не му позволява, затова когато говорите, направете една елементарна справка, за да видите как отново с едно политическо шикалкавене искате да отклоните една изключително важна тема за българското общество. за това защо в продължение на 20 години нито една политическа партия или коалиция не допусна провеждането на референдум в Република България. Ясно е защо – защото Конституцията е сбъркана! Защото вашата уродлива посткомунистическа Конституция не дава възможност да се провежда референдум! Защото ние сме единствената страна – член на Европейския съюз, която наистина проблемите, свързани с тежка бюрократична процедура за провеждане на референдум, са умишлено заложени. И затова питам: защо искате да саботирате действията на председателя на парламента? Аз считам, че председателят на парламента този път дава урок на всички бъдещи председатели на парламента, на много народни представители, в такава ситуация как трябва да се действа. И затова народните представители от „Ред, законност и справедливост” ще подкрепят Проекта за решение на госпожа Цецка Цачева, защото той е стъпка стъпка напред за предизвикване на референдум. Друг е въпросът каква е нашата позиция по отношение на членството на Република Турция в Европейския съюз. Ние от „Ред, законност и справедливост” считаме, че в новата българска Конституция трябва да има текст, който да гласи, че ратификациите от страна на България за влизане на нови страни членки в Европейския съюз трябва да стават само и единствено след предварително допитване до българските граждани. Благодаря ви.

Господин Янев, не беше лошо да прочетете Закона за референдумите, в който в чл. 13 е казано, че ангажимента за проверка редовността на подписката и на искането за референдум се прави от председателя на Народното събрание. За Ваше сведение ще кажа, че Преходните разпоредби препращат към Закона за избор на народни представители, а за справка също така ще кажа, че действа и в интервалите между изборите на различните мандати на Народно събрание, така че преценката е на госпожа Цачева, след като не е могла да възложи по обичайния, по нормалния ред, на ГРАО да извърши проверка на подписката, е могла по нейно усмотрение, ако прецени, да действа и чрез Централната избирателна комисия, която практически е постоянно действащ орган, тогава когато има вменени от закона задължения. Така че в случая някой наистина не си е свършил работата, след като далеч след изтичането на тримесечния срок, така или иначе,